Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Nataša Vujec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani i uvaženi saborski zastupnici. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva predložilo je Vladi hitnu izmjenu i dopunu članaka Zakona o rudarstvu, članaka 17., 40., 51., 131., 135., 136. i 137. Primjenom predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu određuje se obveza fizičkim i pravnim osobama koje vrše istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, bez potrebnih odobrenja, naknada štete vlasniku za zauzeto zemljište, Republici Hrvatskoj za vrijednost mineralne sirovine, te naknada troškova sanacije zemljišta na kojem je obavljala istraživanje i/ili eksploataciju mineralne sirovine, propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje vrijednost mineralne sirovine, kao i mogućnost obročne otplate duga s osnova štete nastale nelegalnim istraživanjem, ili eksploatacijom mineralnih sirovina. Primjenom ovih izmjena zakona propisat će se i obveza nositeljima odobrenja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina na kojem nije ishođena koncesija za eksploataciju, da dostave podatke o rezervama mineralnih sirovina ministarstvu nadležnom za rudarstvo do 31. siječnja, a sve u cilju svrhovite i korektne izrade godišnje bilance rezerve mineralnih sirovina, te efikasnije kontrole rudarskih gospodarskih subjekata od strane državnog inspektorata. Nadalje će se propisati obveza ponuditelja da uz ponudu za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina dostavi očitovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i državnog inspektorata da se protiv istoga, odnosno tog ponuditelja ne vode postupci s osnove nezakonitog istraživanja, ili eksploatacije mineralnih sirovina. Ispravit će se greška glede primjene neprovedive zaštitne mjere oduzimanja predmeta i protupravno stečene imovinske koristi ostvarene prekršajem, odnosno oduzimanjem imovinske koristi stečene počinjenim prekršajem ili kaznenim djelom, riješeno je Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Nadalje će se omogućiti rudarskim gospodarskim subjektima koji imaju važeća rješenja o odobrenju eksploatacijskog polja i za to eksploatacijsko polje su ishodili koncesiju za eksploataciju, a nisu bez svoje krivnje otkopali, odnosno pridobili potvrđene količine rezerve mineralne sirovine, produženje koncesija za eksploataciju bez provođenja javnog natječaja, do roka za izvođenje rudarskih radova određenog provjerenim rudarskim projektom, odnosno projektnom tehničkom dokumentacijom, a sve u cilju očuvanja radnih mjesta i nastavka poslovanja rudarskih i gospodarskih subjekata bez nepotrebnih prekida u izvođenju rudarskih radova. Nadalje će se omogućiti oduzimanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina fizičkim i pravnim osobama na kojima nije ishođena koncesija za eksploataciju, roku određenom izrijekom rješenja. Pravo na eksploatacijsko polje mineralnih sirovina po sili zakona prelazi na Republiku Hrvatsku. Nadalje se nalaže po službenoj dužnosti brisanje fizičke ili pravne osobe i ovlaštenika iz registra eksploatacijskih polja u slučajevima kada je ta fizička ili pravna osoba brisana iz sudskog, odnosno obrtnog registra. Propisuje se upisivanje Republike Hrvatske kao ovlaštenika tih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Nadalje omogućit će se potrebno vremensko razdoblje za pripremu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za preuzimanje svih upravnih poslova glede istraživanja mineralnih sirovina, eksploatacije mineralnih sirovina, građenja i uporabe rudarskih objekata i postrojenja za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala koji se odnosi na tehničko-građevni kamen, građevni pijesak šljunak i ciglarsku glinu, iz nadležnosti Ureda državne uprave, odnosno Ureda Grada Zagreba. I na kraju određuje se donošenje uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje vrijednost mineralne sirovine kao i mogućnost obročne otplate duga s osnova štete nastale nelegalnim istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina. Hvala na pozornosti. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja,

propusti u definiranju zakonskih odredbi. U svakom slučaju klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika pozdravlja donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu, i ukazuje da baš sve zakone ne moramo po hitnom postupku donositi, pa da ih onda moramo u roku 6 mjeseci, godinu dana mijenjati. Karakteristike ovih kratkih izmjena kako je gospođa državna tajnica rekla jesu da sigurno ove izmjene i dopune važećeg zakona preciznije utvrđuju postupke i odnose koncedenta i koncesionara, sigurno se, je ovo poboljšica u smislu da je ovaj zakon nomotehnički bolje i preciznije uređen, a sigurno se i u članku zakona 137. kroz ove izmjene osigurava se premoštenje jedne čudne situacije koja je nastala iz situacije da Ministarstvo gospodarstva nije bilo spremno preuzeti određene poslove koje su im bile predviđene ovim važećim zakonom. Time se ostvarila jedna čudna pat pozicija i koja je bila praktički nepremostiva. Ovo je sigurno u funkciji premoštenja tih mogućih problema. Prema tome mislim da nije potrebno ulaziti u detalje jer je već gospođa državna tajnica u uvodnom izlaganju u detalje

Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu. Naime, inicijativa za ove izmjene i dopune došla je od brojnih strukovnih udruga, od … /Govornica se ne razumije./… odvjetništvo je upozorilo da treba promijeniti neke članke, kao što su članak 17., 135. i 136., i sudjelovalo je u njihovoj pripremi. Pozitivno mišljenje na ove izmjene i dopune dalo je i Ministarstvo financija i Ured za zakonodavstvo, ali i neformalno pozitivno mišljenje stiglo je od Europske komisije jer Zakon o rudarstvu je ustvari bio ključ za privremeno zatvaranje Poglavlja 15. – Energetika. zastupnika HSS-a da će ove izmjene i dopune Zakona o rudarstvu uvesti više reda u istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina u RH u RH polazeći od temeljne odrednice članka 52. Ustava RH da je rudno blago od osobitog značaja za RH, da se iskorištavanje rudnog blaga propisuje zakonom kao i vlasnici i ovlaštenici prava nad mineralnim sirovinama te ograničenja kojima su isti podvrgnuti. Samim tim u klubu HSS-a očekujemo da će to dovesti do efikasnije zaštite vlasništva RH u svim njezinim dijelovima uključujući i bolje gospodarenje mineralnim sirovinama sa najmanjim mogućim štetnim utjecajem na prirodu i okoliš vodeći pri tome računa ravnoteži društvenih, gospodarskih i okolišnih sustava. No svjesni smo i činjenice da mnoge stvari u rudarstvu RH pa i u svakodnevnom radu i djelovanju u svim društvenim sferama, a možda manje ovise o donošenju i tumačenju a više o samoj primjeni i praksi kao i postupanju svih onih čimbenika koji su pozvani primjenjivati zakone i podzakonske akte. Eksploatacija mineralnih sirovina predstavlja respektabilnu gospodarsku djelatnost te značajan gospodarski i financijski udio u ukupnom BDP-u. Za RH pored ugljikovodika najznačajnija eksploatacija je nemetalnih čvrstih mineralnih sirovina, arhitektonskog građevnog kamena, tehničkog građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka, sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne sirovine za industrijsku preradu kamenog pijeska i ciglarske gline. Rudarsku gospodarsku djelatnost u RH obavlja preko 350 trgovačkih društava i obrtnika sa registriranih oko 8,5 tisuća uposlenika, međutim ukoliko tome pribrojimo i gospodarske subjekte koji se bave preradom mineralnih sirovina gdje spadaju cement, vapno, staklo, gipsani proizvodi, punila cigla, keramika, dolazimo do spoznaje da se eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina u RH bavi preko 500 trgovačkih društava i obrtnika sa preko 17 tisuća zaposlenih. U navedene brojke nisam uključila trgovačka društva i obrtnike koji se bave transportom mineralnih sirovina, a što također nije beznačajna gospodarska djelatnost. Ocjenjujući značaj rudarstva i njegov doprinos ukupnoj gospodarskoj djelatnosti države mora se uvažiti i ispravno vrednovati činjenica da je rudarstvo gospodarska grana koja stvara nove vrijednosti te potiče i podržava rad čitavog niza drugih proizvodnih gospodarskih grana kao što su energetika, graditeljstvo, prerađivačka industrija. Neka znanstvena istraživanja u zemljama zapadne demokracije pokazala su da se na broj radnika zaposlenih neposredno na eksploataciji mineralnih sirovina zapošljava 30 do 40 puta veći broj radnika u drugim djelatnostima koja se u nizu bave preradom mineralnih sirovina. Prema podacima DZS-a udio rudarstva u ukupnom BDP-u RH višestruko premašuje udio npr. ribarstva, proizvodnje tekstila, duhana, celuloze, papira i proizvoda od papira, a premašuje i udio gospodarskih grana kao što su proizvodnja strojeva, proizvodnja namještaja, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Primjenom predloženih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu omogućit će se brže i jasnije postupanje tijela nadležnih za rudarstvo pri provođenju postupaka za za istraživanje mineralnih sirovina i dodjele koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, a osigurat će se i veća zaštita mineralne sirovine kao važnog resursa u vlasništvu RH. Mi u klubu HSS-a posebno važnim smatramo nekoliko odredbi koje ću sada naglasiti, a koje su obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama i za koje smatramo da će doista cijeli sustav unaprijediti. Naime, ovim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu predviđa se obaveza fizičkim i pravnim osobama koje vrše istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina bez potrebnih odobrenja naknada štete vlasniku za zauzeto zemljište, Republici Hrvatskoj za vrijednost mineralne sirovine te naknada troškova sanacije zemljišta na kojem je obavljala istraživanje ili eksploataciju mineralne sirovine. Propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje vrijednost mineralne sirovine kao i mogućnost obročne otplate duga sa osnove štete nastale nelegalnim istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina.

Omogućit će se rudarskim gospodarskim subjektima koji imaju važeće rješenje o odobrenju eksploatacijskog polja i za to eksploatacijsko polje su ishodili koncesiju za eksploataciju, a nisu bez svoje krivnje otkopale, odnosno pridobile potvrđene količine rezervi mineralne sirovine. Produženje koncesije za eksploataciju bez provođenja javnog natječaja do roka za izvođenje rudarskih radova određenog provjerenom rudarskom projektno-tehničko dokumentacijom u cilju očuvanja radnih mjesta i nastavka poslovanja rudarskih gospodarskih subjekata tj. bez nepotrebnih prekida u izvođenju rudarskih radova. I omogućit će se i oduzimanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina fizičkim ili pravnim osobama na kojima nije ishođena koncesija za eksploataciju u roku određenom izrijekom rješenja. Pravo na eksploatacijsko polje mineralnih sirovina po sili zakona prelazi u tom slučaju na Republiku Hrvatsku. Dakle, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će ove izmjene i dopune Zakona u rudarstvu zbog toga što smatramo da upravo ove izmjene i dopune Zakona o rudarstvu će omogućiti brže i jasnije postupanje tijela nadležnih za rudarstvo pri provođenju postupaka za odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina i dodjele koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, osigurat će se i veća zaštita mineralne sirovine kao važnog resursa u vlasništvu Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Dragan KOvačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, poštovane dame i gospodo. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati izmjene i dopune Zakona o rudarstvu jer smatramo da će se problemi koji su se pokazali u provedbi a posebno u postupanju gospodarske inspekcije ovim izmjenama i dopunama riješiti i zakon učiniti efikasnijim. U članku 1. ovim izmjena i dopuna propisano je da fizička i pravna osoba koja vrši istraživanja u eksploataciji mineralnih sirovina bez potrebnih odobrenja dužna je nadoknaditi štetu vlasniku za zauzeto zemljište, nadoknaditi štetu Republici Hrvatskoj za vrijednost eksploatirane mineralne sirovine, te isto tako snositi troškove sanacije zemljišta. Također je propisano da će Vlada uredbom propisati način na koji će se nadoknaditi procijenjena šteta i uvjete obročne otplate vrijednosti štete. Vezano uz navedene odredbe a bilo je jedna široka rasprava na Odboru za gospodarstvo izražene su sumnje da li se na taj način pogoduje svima onima koji su bez potrebnih dozvola dakle kršeći zakon eksploatirali mineralne sirovine, stjecali ogromne profite i oštetili državu državu za 100-tine milijuna kuna, posebice jer je nezakonita eksploatacija mineralnih sirovina kazneno djelo za koje propisana i novčana kazna i kazna zatvora. NO, s druge strane predlagatelji su izvijestili da je ova odredba usklađena s mišljenjem državnog odvjetništva da se država ne odriče naknade i da je ovo najefikasniji način naplate počinjene štete. Bilo bi dobro da je uz prijedlog zakona dan popis svih pravnih i fizičkih osoba i procjena štete koje su počinili jer je posebno danas kada se govori u kontekstu antirecesijskih mjera izlaska iz krize itd., treba reći da je upravo dugi niz godina ovaj segment eksploatacija mineralnih sirovina bio velika siva zona. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da će se dosljednom provedbom zakona o rudarstvu i ovim izmjenama i dopunama ta praksa prekinuti i da će se problemi u tom segmentu konačno riješiti efikasno, gdje će država naplatiti štetu i sankcionirati ono što je bilo u sivoj zoni. Ovim Zakonom također će se propisati obveza nositeljima odobrenja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, na kojem nije ishođena koncesija za eksploataciju, da dostave podatke o rezervama mineralnih sirovina Ministarstvu nadležnom za rudarstvo do 31. siječnja a sve će to omogućiti i svrhovitu i korektnu izradu godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina i na taj način osigurati efikasnija kontrola rudarskih gospodarskih subjekata od strane Državnog inspektorata. Propisat će se također obveza ponuditelja da uz ponudu za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina dostavi očitovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog inspektorata da se protiv istog tog ponuditelja ne vode postupci s osnova nezakonite eksploatacije ili istraživanja mineralnih sirovina. Ono što smatramo da je gospodarski iznimno važno da će se omogućiti rudarskim gospodarskim subjektima koji imaju aktualnu koncesiju za eksploatacijsko polje a nisu bez svoje krivnje otkopale ili pridobile količine rezervi mineralne sirovine koje su potvrđene projektima i na osnovi kojeg je dodijeljena koncesija da će im se omogućiti produženje koncesije za eksploataciju bez provođenja javnog natječaja. Smatramo da je to sve u cilju očuvanja radnih mjesta i nastavka poslovanja. Razlozi za predlaganje članka 137. i produžavanje roka u kojem bi poslove rudarstva od strane državne uprave preuzelo Ministarstvo gospodarstva na žalost leži u činjenici kako je izvijestio predstavnik predlagatelja da na tržištu nema inženjera visoke stručne spreme naftno-geološke struke pa i kada se pojave ne žele prihvatiti posao u državnoj službi odnosno u Ministarstvu gospodarstva jer im se nude atraktivniji poslovi u gospodarstvu i bolja plaća. Postavlja se pitanje ukoliko sve na tržištu u smislu ponude i potražnje za ovom strukom ostane isto hoće li ovaj rok i ovo produženje od dvije godine biti dovoljno da se ovaj odjel u Ministarstvu gospodarstva ekipira i da operativno počne raditi dakle da preuzme poslove od državne uprave. Možda je ova situacija dobar primjer i pokazatelj da u društvu znanja odnosno možemo reći u ovoj eri globalnog gospodarstva u kojem je znanje i komercijalizacija znanja temelj gospodarske konkurentnosti kako i ovaj obrazovni i visoko školski sustav posebno njegovu strukturu treba kvalitetnije prilagoditi potrebama tržišta. Ako je komercijalizacija znanja kroz inovacije i posebno kroz prerađivačku industriju temelj razvoja modernog gospodarstva i konkurentnosti sigurno je da nam je potrebno više svih inženjera svih profila, i da u tom smislu treba napraviti dugoročnije planove koji bi na određeni način obvezivale i sveučilišta i fakultete i određivali politiku upisnih kvota. To je također dio strukturnih reformi o kojima treba voditi računa ako želimo konkurentno gospodarstvo, a kao što vidimo u ovom slučaju konkurentniju državnu upravu. I na kraju Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene i dopune. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica MIrela HOly. Izvolite. **Holy, Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu želim reći da Klub SDP-a neće podržati ovaj Prijedlog zakona jer se njime pokušava samo ugasiti požar a ne riješiti mnogi nagomilani problemi u ovom sektoru. Naime, šlampavim zakonima stvara se jako velika pravna nesigurnost u Republici Hrvatskoj što nije nipošto dobra klima za razvoj i stabilnost poduzetništva. Bojimo se u Klubu SDP-a da će se ovim i ovakvim zakonima zagorčati život onim subjektima koji žele raditi po zakonu a i dalje će država biti slaba i neučinkovita prema onima koji krše zakone, ostvaruju nezakonito ogromne profite i ogromne nemjerljive štete u okolišu. Praksa donošenja neprovedivih zakona te slabog represivnog aparata države koji ne kažnjava one koji pljačkaju državu, a komplicira život ili onemogućava poslovanje onima koji poštuju zakone, daje vrlo lošu poruku svima u Hrvatskoj, a ta je poruka da se kriminal isplati, a da se poštivanje zakona ne isplati. I to je ono što je apsolutno neprihvatljivo za nas u klubu SDP-a. Također htjela bih postaviti pitanje poštovanoj državnoj tajnici. Naime, tu je navedeno da je za provedbu ovog zakona potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od gotovo 5 milijuna kuna. I to se odnosi na ovaj članak 7. gdje se poslove u svezi istraživanja ovih mineralnih sirovina prebacuje sa Ureda državne uprave, odnosno Ureda Grada Zagreba na ministarstvo. Ali nije nam jasno ustvari kako je došlo do takve cifre, što ona podrazumijeva i kako će se to uopće provesti s obzirom na to da smo iz dosadašnje prakse vidjeli da Vlada u pravilu ne poštuje rokove koja si sama zadaje. Pa je pitanje da li će se i u 6 mjeseci koliko je predviđeno za donošenje uredbe koja se odnosi na ovaj članak 1. i provesti i provesti konkretno? Tako da mislimo da i u ovom zakonu kao i u prethodnom zakonu odnosno važećem zakonu ima još dosta ustvari nedefinirani i nedovoljno promišljenih mjesta, pa smatramo da je najmanje što je predlagatelj mogao učiniti je da ovaj zakon kroz redovnu proceduru odnosno kroz dva čitanja kako bi se ispravile greške u konzultacijama sa ljudima odnosno sa subjektima koji su direktno zainteresirani za ovaj zakon. Sada ću se malo osvrnuti i na same članke ovog relativno kratkog prijedloga zakona. Što se tiče članka 1. kao što sam rekla, on je uredu. Međutim, postavlja se pitanje zbog čega državi opet treba 6 mjeseci za donošenje ove uredbe, uredbe, jer ukoliko se odgovorna država već odlučila za promjenu ovog zakona zbog toga što je postala svjesna toga da postoje dosta veliki problemi u smislu provedbe ovog zakona, postavlja se pitanje zbog čega se uredba već nije na neki način tako da se ovi nagomilani problemi gospodarstva u ovom segmentu i ne riješe u nešto hitnijem roku? Što se tiče članka 2. smatramo da je ova evidencija koja se predviđa uredu. Također što se tiče članka 3., a koji se odnosi na konkretna očitovanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog inspektorata da se protiv ponuditelja navedi postupci s osnove nezakonitog istraživanja i ili eksploatacije mineralnih sirovina, smatramo da je uredu. Međutim, postavljamo pitanje zbog čega to u prvoj varijanti zakona nije bilo na taj način definirano nego se na vrlo nejasan način i vrlo neprovodljivo ustvari govorilo o tome da se treba podnijeti nekakve dokaze da nema te nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina i neispunjenih obveza u sanaciji i zaštiti okoliša, ali se nije definiralo na koji način ponuditelj trebaju i dokazati da ne zadovoljavaju takve kriterije. Što se tiče članka 4., on je uredu, jer svjesni smo svi ovdje da nažalost u području iskorištavanja mineralnih sirovina u RH doista vlada ono divlji zapad i naravno da je dobro da se na taj način provode i dodatne mjere koje će ojačati taj represivni aparat. Međutim, ono što smatramo da je izrazito sporno u ovom prijedlogu zakona, to su članci 5. i 6. Članak 5. je sporan zbog toga što se govori o roku od 5 godina ili kraćem, pa sada bih htjela osvrnuti na jednu primjedbu koja nam je došla iz gospodarskog sektora, a za koju smatramo da je prilično opravdana, jer oni postavljaju pitanje, zašto je samo dozvoljena mogućnost produljenja koncesija za one stranke koje imaju služnost na 5 i manje godina i to samo sa državom, cijeli broj poduzeća koja imaju služnost na 10 ili 15 godina, a u tom roku također neće uspjeti iskopati sve rezerve predviđene projektom, a služnost su ugovarale sa općinama i gradovima koji su vlasnici zemljišta. Zbog toga se postavlja pitanje zbog čega se na ovakav način stvara jedna pravna nesigurnosti i neravnopravni položaj među pravima? Također gospodarstvenici upozoravaju da im Ministarstvo financija tvrdi kako Zakon o koncesijama koji je temelj procedure dodjela koncesije za eksploataciju ne prepoznaje institut produljenja, nego se svaki puta mora ići na javni natječaj, pa se postavlja pitanje na koji način će predlagatelj riješiti i ovakvu rupu u zakonu? Što se tiče članka 6., smatramo da je on najsporniji u cijeloj ovoj priči, zbog toga što se ovdje država zbog svoje nesposobnosti i zbog vlastite aljkavosti i neprovedbe zakona obračunava sa onima onima koji nisu za to krivi i kažnjavaju se poduzetnici koji zbog nesposobnosti ili sporosti administracije ili zbog loše napisanih zakona nisu uspjeli ishodovati ishodovati sve potrebne dokumente i dozvole kako bi prionuli cijelom ovom poslu. U tom smislu je sporan ovaj dio gdje se davatelj koncesije će po službenoj dužnosti izbrisati brisanje ovlaštenika eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja ako je taj ovlaštenik brisan iz sudskog registra odnosno registra obrtnika i ovlaštenika eksploatacijskog polja upisati RH. Zbog svega ovoga rečenog smatramo da bi bilo mudro ako ništa drugo ovaj zakon provesti u dva čitanja kako bi se provela ipak jedna malo obuhvatnija rasprava o ovom vrlo važnom zakonu te se uveo red u ovo izuzetno ne regulirano područje i doista omogućilo onim poduzetnicima koji žele poštivati zakone RH da rade, a onima koji to ne rade da ih se propisno kažnjava, jer u protivnom pružamo jako lošu sliku ne samo domaćim gospodarstvenicima i javnosti nego i međunarodnom kontekstu. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik DAniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Ja ću biti protiv ovog zakona i to iz jednog temeljnog razloga što izmjene i dopune ovakvog zakona zaslužuju jedan primjeren sustav korištenja rudnog i mineralnog bogatstva u RH, postojanje tog sustava kojeg nažalost nema. Sama činjenica da se zakon donosi po hitnom postupku i to relativno brzo nakon što je donesen jedan novi zakon prije nešto više od godinu dana, zapravo govori o tome da se odviše brzopleto donose zakoni nedovoljno osmišljeni, nedovoljno precizni i da zapravo tek kada se shvati da je načinjena velika šteta ide u izmjene i dopune tog zakona. Ono što ja još smatram velikim problemom Hrvatske države danas, a zbog čega sam i podnio poseban prijedlog izmjena i dopunama Zakona o rudarstvu je činjenica da izuzetne vrijednosti ugljikovodika kojima raspolaže Hrvatska kao rudnim bogatstvom dakle naftom i prirodnim plinom praktično se nekontrolirano eksploatiraju i ovdje ovim zakonom se taj problem ne rješava. Očito je da Vlada nema hrabrosti i snage ući u ozbiljan sukob s INA-om kako bi zaštitila svoje rudno bogatstvo i zbog toga se cijeli taj dio izbjegava. Nije prihvatljiva eksploatacija nafte i plina bez preciznog mjerenja eksploatiranih količina. To ne može biti na temelju nekih procjena jer u konačnici na temelju toga plaćaju se i naknade koje određuje Vlada Republike Hrvatske od kojih ide 40% u državni proračun, 40% u proračun gradova i općina, a 20% u proračune županije. O samim načinima raspodjele tih sredstava u ovom trenutku neću, ali želim još jednom isto tako reći, dok je INA bila u hrvatskom državnom vlasništvu stekla je koncesije za eksploatacije i brojnih geotermalnih izvora u Hrvatskoj. Dakle INA je vlasnik koncesije, a istovremeno zarađivala je više na uvozu ruskog plina nego na korištenju hrvatskih geotermalnih izvora. Zbog toga nije davala niti dozvole za korištenje upravo tih nalazišta, odnosno geotermalnih izvora i to čak i za one objekte koje je izgrađivala Vlada Republike Hrvatske. Onog trenutka kad je Hrvatska praktično izgubila kontrolu nad upravljanjem INA-om mi smo izgubili kontrolu nad vlastitim geotermalnim izvorima koji stoje neiskorišteni, a istovremeno plaćamo uvoz Ovo je jedan primjer kako Hrvatska mora snažnije definirati i regulirati odnose vlasnicima, s drugim vlasnicima nad INA-om kako bi imala u mogućnosti provoditi vlastitu strategiju upravljanja geotermalnim izvorima, ostalim rudnim i materijalnim bogatstvima na korist Republike Hrvatske, a ne na korist nekog drugog. Očito je da te snage i hrabrosti nema u ovom trenutku i zapravo se događa to da oni ostvaruju iznimne profite za sebe, a mi jednostavno ovakvim izmjenama zakona mijenjamo stavku po stavku kako bi se samo poboljšao rad inspektorata koji su naišli na određene probleme. Eksploatacija pijeska i šljunka poseban je problem. ona se dotiče ovog zakona, ali dotiče se i Zakona o vodama. Naime, od 1.siječnja prošle godine zabranjena je eksploatacija šljunka i pijeska u Dravi, Dravi, Savi, Dunavu, Kupi, Uni, Neretvi. Istovremeno danas hrvatske građevinske tvrtke na jugu Hrvatske kupuju pijesak u Albaniji, a na sjeveru Hrvatske uvozi se pijesak iz Srbije i to nakon što naše tvrtke 90 milijuna kuna dobiju prihoda za čišćenje plovnih putova taj se pijesak potom odvozi Dravom niz Dunav, u Dunav se istresa da bi se sa srpske strane ponovno tovario u brodove, kupuju ga hrvatske građevinske tvrtke i vraćaju nazad kako bi izgrađivali objekte u Republici Hrvatskoj. Da je samo to, nego su brojne obiteljske tvrtke koje su se bavile eksploatacijom šljunka i pijeska i imale uredne koncesije zapravo dovedene u bankrot. Kupovali su opremu i brodove, zadužili su kreditno, banke im sjede na njihovoj imovini, oduzet će im kuće, praktično će ljudi završit na ulici, a radili su nešto korisno za Republiku Hrvatsku. Osim toga, nanosi šljunka i pijeska u Neretvi i Savi i to upravo na onim dijelovima koji su isključivo u granicama Republike Hrvatske onemogućuju praktično protok protok vode koji je bio nekad tim rijekama što dovodi do poplava. Imali smo upravo zbog toga upravo na te dvije rijeke poplavu, a nemojmo zaboraviti još neke činjenice koje su vezane uz ove probleme. Ljudi su ostali bez posla. Istovremeno Mađari eksploatiraju šljunak i pijesak na Dravi, Bosanci eksploatiraju šljunak i pijesak na Uni i Savi. Tamo gdje oni vade taj pijesak još i postoji dovoljan protok vode ta na tim dijelovima nema poplava, a poplave se događaju upravo na onim dijelovima koje koje su isključivo u Republici Hrvatskoj, dakle Sava kod Zagreba i Neretva južno od Metkovića. Zbog toga apeliram da se promjene ovih zakona donesu s dovoljno hrabrosti i odlučnosti kako bi se zaštitili stvarni hrvatski interesi. Hvala. Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pred nama je dakle Zakon o rudarstvu, dakle izmjene i dopune zakona koje idu po hitnom postupku. Naime, područje eksploatacije mineralnih sirovina bitna bitna je grana gospodarstva koja se odvija uz čitav niz problema. Dijelom su ti problemi uzrokovani zakonodavnom nedorečenošću, dakle nepotpunošću zakona zbog čega se vjerojatno i donose izmjene i dopune, ali dijelom i neprimjenom onih postojećih zakona, dakle nekakvom nelegalnom djelatnošću o čemu je već ovdje prethodno i bilo govora. Valja istaknuti da su mineralne sirovine jedan jako bitan resurs Republike Hrvatske, prije svega jedan neobnovljivi resurs što im daje poseban značaj. Dakle, ono što se jednom iskoristi više se ne obnavlja samo po sebi. Upravo iz tog razloga njihova primjena bi trebala biti puno bolje bolje kontrolirana, strožije kontrolirana kako u pogledu njihove količine iskoristivosti odnosno njihove eksploatacije u pogledu količine, tako načine eksploatacije, pa na kraju krajeva i svrhe Dakle, nije sve prije svega stvar čiste trgovine nego i svrhe za što se određene mineralne sirovine koriste. Upravo iz toga razloga zakon koji donosimo bi trebao biti vrlo, vrlo ozbiljan i vrlo kvalitetan i u krajnjem smislu u provedbenom dijelu vrlo kontroliran. S jedne strane dakle, čuli smo evo ovdje i od mojih prethodnika, ali svi imamo nekakve kontakte. Imamo poslodavce koji se bave koncesijom i to legalnim koncesijama dakle koje su dobili od države za eksploataciju mineralnih sirovina koji svi u glas kažu da je zakon loš. Dakle dugotrajna je procedura, složena je procedura, skupa je procedura ishođenja koncesija kako bi se moglo ozbiljno baviti ovim poslom. No postoji tu i čitav niz drugih problema poput problema prostornih planova jedinica regionalne samouprave, dakle županija koje su vrlo bitni dokumenti za izdavanje koncesija, ili problema neusklađenosti vremena trajanja koncesija sa vremenom trajanja služnosti ili zakupa zemljišta na kojem se nalazi to područje eksploatacije mineralnih sirovina itd. Dakle čitav je niz takvih i sličnih problema, na što upozoravaju ljudi koji se time žele baviti, da kažemo na zakonit način, kroz uzimanje i dobivanje koncesija i naknadu državi za to što radi. No ono što se nalazi s druge strane, to s druge strane jeste jedna nelegalna vrlo bezočna eksploatacija mineralnih sirovina koja je po mom skromnom mišljenju puno opasnija, upravo iz tog razloga što je riječ ponavljam o neobnovljivim resursima. Brojni su primjeri, vi i dan danas kad otvorite neke od portala naići ćete na takve informacije o tome da su još uvijek negdje na jedan vrlo drastičan, pa rekao bih i nevjerojatno bezočan način eksploatiraju određene vrste mineralnih sirovina poput šljunka, pijeska, zemlje itd. Ovo što je kolega govorio u području nafte i plina, vjerojatno zbog složenosti tehnologije takvih stvari nema, ali i tu se nađe određenih primjera. Jasno cestogradnja je uvijek bila prostor, područje u kome su se takve pojave uvijek događale. Sad je cestogradnja u nešto slabijem da kažem razvoju, pa onda toga nema, ali ima i dalje. Ima i dalje, to se koriste. Dakle eksploatacija prije svega šljunka, pijeska i sličnih sirovina se i dalje pojavljuje. Ili recimo izgradnja velikih trgovačkih centara, velikih sportskih centara, bazena itd., uvijek je vezana uz ono što se u tzv. zemljanim radovima može iskoristiti na način ili ugradnjom u postojeći objekt, ili prodajom. Čak se objavljuju natječaji ili pozivi ili oglasi da se jave zainteresirani za prodaju takvih stvari. Sve to ide izvan kontrole Republike Hrvatske koja je vlasnik svih tih sirovina. Ili primjerice čišćenje riječnih tokova, plovnih puteva itd., gdje uvijek postoje oni resursi koji nakon toga nastaju, a to su pijesak, šljunak i slične stvari, o čemu je moj prethodnik kolega Srb također govorio. Ovaj prijedlog zakona vjerojatno u nekim segmentima bi mogao poboljšati dijelom nešto vezano uz zakonodavnu proceduru i uz poslovanje zakonitih, odnosno legalnih koncesionara. No postavlja se pitanje zašto je u nekim stvarima tako koncipiran da još uvijek ostavlja mogućnost manipuliranja koncesijama, prije svega onih koji su imali koncesiju pa je produžavaju, pa tamo gdje se govori o tome da zbog njihove krivice nije nastala mogućnost maksimalnog iskorištenja. To je vrlo jedan subjektivan pojam o kome treba voditi riječi. Jednako tako pridružujem se mojim prethodnicima u tome da je ovaj zakon trebalo temeljitije pripremiti, provesti jednu ozbiljniju raspravu o mogućim posljedicama njegove primjene, i naprosto ne žuriti ovako u hitnom postupku, nego kroz jedan prostor za javnu raspravu između dva postupka donijeti ga. Vjerujem da on ne bi tada jednako tako izgledao u nekim segmentima nabacan dakle kako bi nekim interventnim mjerama riješio pojedine segmente iskorištavanja mineralnih sirovina, i ponavljam pridružujem se kolegama koji neće glasovati za ovaj zakon, upravo iz tog razloga što smatram da se trebalo ozbiljnije pristupiti njemu i kroz određenu raspravu i bolje konzultacije sa strukom to napraviti u jednom normalnom tijeku donošenja zakona. Hvala lijepa.

poštovana državna tajnice. Pa kolega Heffer par puta ste spomenuli da je, i posebno ste naglašavali da su upravo ovo neobnovljivi izvori sirovina. Mislim da je to jedno od bitnih pitanja i sigurno bi upravo zbog toga trebalo biti i posebno to naglašeno u ovim zakonskim odredbama. U prošlom vremenu koje je iza nas, upravo ta nenaglašenost, odnosno neregulirana zakonske odredbe omogućile su da je preko ovoga korištenja sirovina, mineralnih sirovina došlo i do bogaćenja pojedinaca, ali isto tako i do uništavanja prirodnih bogatstava koje imamo. Mislim da je vrlo danas kad vidimo u našim čak i prirodnim parkovima, kao što je Papuk, veliki dijelovi otkinutih, otkinutog brda koje nije na adekvatan način zaštićeno i koje sigurno kao takovo predstavlja i određenu U isto vrijeme pojedinci su se bogatili, baš zbog te nereguliranosti svih tih pravila, država je bila oštećena, a na kraju posebno i uništavano prirodno bogatstvo ove naše Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Šeks, Hvala lijepa uvaženi kolega Bodakoš. Da obojica dolazimo iz Slavonije, i svjesni smo određenih stvari koje se događaju na našim slavonskim rijekama, dakle Dunav, Drava, Sava, a vi ste evo ovdje istaknuli i slučaj Papuka, kamenoloma vjerojatno itd. Ja sam upravo iz tog razloga i rekao da s obzirom da je riječ o neobnovljivim izvorima, dakle ono što se jednom iskoristi i prenese sa određene lokacije se više ne vraća kod rijeka …/Govornik se ne razumije./… nanosi itd., ali nikada u onoj mjeri, narušavaju se riječni tokovi, izgled obale, i svega ostalo, stoga sam i rekao da bi i u pogledu načina kako se to radi, i u pogledu količine, a pogotovo u pogledu svrhe zašto se nešto koristi, jer naprosto ako jednom dođemo do toga da ćemo narušiti okoliš, iskoristiti određene sirovine do krajnosti, teško da će onaj financijski efekt koji je nastao iz toga ukoliko to nije nešto što je oplemenilo naš prostor biti zadovoljavajući uzvrat svemu tome. Hvala lijepa. Zakon o rudarstvu, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu je takav zakon koji je opasan zakon, koji buši pravni sustav, koji rudari po našem pravnom sustavu i naprosto nevjerojatno. Ali, ako se sjetimo da je ova ista vladajuća garnitura 90-ih godina dekriminalizirala krađu rudnog blaga onda ne treba se čuditi dakle i ovakvom prijedlogu zakona pod kraj mandata. Zakon u biti predstavlja ozakonjenje nezakonitosti. On je slom pravnog sustava, protuustavan je i protivan Kaznenom zakonu. On u biti što govori? On kaže da je dozvoljeno bez potrebnih dozvola krasti rudno blago krasti rudno blago i još ga prodavati državi. On kaže da država ne funkcionira i da i onaj koji je zatražio dozvole sigurno ih neće dobiti u potrebnom roku pa da on može nesmetano nastaviti sa kopanjem, sa krađom neobnovljivih naših resursa i na taj način osiromašivati ono što pripada svima to naplaćivati državi. Ali, naravno to ne mogu svi nego samo privilegirani. Vjerojatno će i to raditi po onom principu pola pije pola šarcu daje. krađa rudnog blaga i koliko je otkopano, evo svjedoči sad ovaj najnoviji podatak da se i brdo uklonilo i prodalo državi protupravno. Dakle, podaci iz Državnog odvjetništva su zabrinjavajući. Da se naplatilo sve ono što je pokradeno samo u pogledu rudnog blaga, ne govorim o drugim vrijednostima, nije bilo potrebno uvoditi ni harač po zemlji, po džepovima građana da se nije dozvolilo benevolentno da se harači, da odabrani harače po našim neobnovljivim resursima koji pripadaju svima nama. Je li ovaj prijedlog zakona ujedno ne samo sanacija postojećeg stanja nego kako da svi oni koji su protuzakonito radili, kopali, krali rudno blago prođu prođu bez ikakve kazne. Ovo je naprosto neshvatljivo kad s najviših državnih instanci imamo takve izjave koje govore o nultoj stopi tolerancije. A ovo je zakon koji ozakonjuje ne samo nezakonitosti one redovne na koje su kao građani navikli nego je izvor korupcije. A uz to nikakva nije podrška i olakšanje gospodarstvu nego je izravna nelojalna konkurencija. Vlada ujedno predlaže borbu protiv sive ekonomije zabranjujući prijateljsko pomaganje, naravno ako su ovi prijatelji udaljeni od 500 metara, a s druge strane dozvoljava krađu milijuna i milijuna kuna i stotina milijuna. Na kraju krajeva zar nije dovoljno i kada se donosio i ovaj Zakon o rudarstvu, a i o koncesijama, da uvažite naš prijedlog da svugdje u Europi iskopano blago, rude se naplaćuju po količini izvađenog, a jedino kod nas po dobiti. Tako da te tvrtke, ta poduzeća mogu dijeliti ne samo dividendu, dobit, mogu kupovati različite luksuzne stvari i ne moraju imati nikakvu dobit ili vrlo malu. Što kaže naš Kazneni zakon koji je pod velikim pritiskom, prije svega zato što smo i to mi bili ozakonili 2003. onom poznatom novelom i kasnijim izmjenama je to ipak ušlo kao kazneno djelo ponovno – protupravna eksploatacija rudnog blaga. Tko protivno propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela obavlja eksploataciju rudnog blaga kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, a opet ako je to učinjeno u zaštićenom području prirode ili se radi o velikim količinama taj raspon kazne je i do 8 godina, a da će se upravo takav materijal oduzeti. Međutim, izgleda da to baš briga predlagatelja i da on jednostavno smatra da i to što je protupravno bez potrebnih dozvola izvađeno da će lijepo država platiti i to onda kad izađe na teren. Čak ovlašćuje, koje li benevolentnosti, odnosno čak i naređuje takvim kradljivcima da eto sami vode evidenciju što su pokrali pa onda da kad država dođe da će ona eto to izračunati koliko je tu bilo kubika i to naplatiti. To doslovno piše u ovom zakonu. tko je to propustio učiniti radi javnosti to činim sama. U članku 1. govori se upravo kako fizička ili pravna osoba koja vrši istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina bez potrebnih odobrenja da je dužna eto naknaditi štetu. A da će uredbom Vlada Republike Hrvatske odrediti koja je to visina. Nadalje, u članku 2. kaže se da će se koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina i nositelj odobrenja za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina na kojim nije ishođena koncesija da je eto dužan voditi godišnju evidenciju o rezervama mineralnih sirovina. zaista, zaista smiješno. A ono što je bio kakav takav garant u postojećem zakonu, dakle da oni koji se natječu za koncesiju moraju podastrijeti dokaz, to je u postojećem zakonu 51. stavak 2. alineja 2. dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova ranijih odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina ili ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova nezakonitog istraživanja mineralnih sirovina, odnosno s osnova nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjenje obveze u sanaciji i zaštiti okoliša. Sada se to briše pa se kaže da je dovoljno reći da se protiv takve osobe s osnova nezakonitog istraživanja ne vode postupci i da mora ishodovati dozvolu Državnog inspektorata odnosno Državnog odvjetništva, a poznato je da je siva brojka ove vrste kriminaliteta ovdje najveća. Dakle, najprije mu dozvoljava da to radi onda tobože traži od Državnog odvjetništva se ne vode postupci a onda oni koji su se do sada vodili neće se voditi jer ste vi sami to ozakonili. To je nešto prestrašno, osim toga odredba je ovaj čitav prijedlog izmjena i dopuna je protivan izravnoj odredbi članka 52. Ustava Republike Hrvatske koja kaže da su more, morska obala i otoci vode zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva od osobitog od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njenu osobitu zaštitu, zar ste vi na ovakav način na ovakav način ono što u Hrvatskoj još nije pokradeno, to su vode, šume, rudno blago koje se ne štiti godinama i na ovakav način nakanili prepustiti onim odabranima. Ja ne znam kome je to palo napamet. Poštenije je bilo da se kao što ste postupili 90-tih godina da ste dekriminalizirali pa da bar ljudi znaju na čemu su. Pa kakav je ovo poziv ljudima koji hoće zakonito raditi, da mogu raditi što hoće. I do sada smo imali veliki problem sa protupravnom eksploatacijom rudnog blaga a kamoli sa ovim koji je poziv izvolite raditi što hoćete. Dakle, moj je prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona povuče jer ćemo reagirati ustavnom, zahtjevom za zaštitu Replika gospođa zastupnica MIrela Holy. ili njenog namjernog stvaranja nereda i kaosa. Zbog čega to govorim? Zbog toga što i u ovom iznimnom sektoru nemamo pouzdane baze podataka, kartu mineralnih sirovina sa državnom strategijom održivog iskorištavanja mineralnog bogatstva. Na žalost situacija nije ništa drukčija i u drugim sektorima koji se tiču prirodnih bogatstava pa tako u Agenciji za zaštitu okoliša koja bi trebala biti središnja baza iz kojih bi svi mogli dobivati podatke iz zaštite okoliša imamo totalni nered, nepostojanje konkretnih baza, isto i slično je sa Državnim zavodom za zaštitu prirode gdje nemamo niti karte staništa i sve to stvara jedan jako veliki nered, vidi se da država nema ni u jednom području koje se tiče prirodnih bogatstava nekakvu strategiju a to je vrlo žalosna situacija. Odgovor na repliku. Postavlja se pitanje tko će sada uopće tražiti koncesiju, tko će uopće tražiti potrebne dozvole. Jer to sada više nije potrebno. Ako ga netko uhvati onda će tobože platiti nekakvu naknadu državi a u međuvremenu svi oni mogu to bez ikakvih dozvola raditi, crpiti i prodavati državi. Pa tko je tu lud i što vi to radite? koji govori zapravo o ovim poslovima koji prelaze 1. siječnja 2013. godine, od ureda državne uprave, odnosno Ureda Grada Zagreba na Ministarstvo koje je nadležno za rudarstvo odnosno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i rada. Naime, prema važećem zakonu koji je donesen 2009. godine bilo je da to prelazi 1. 1. 2011. godine, naravno pred tri mjeseca, da prelazi u poslove rada Ministarstva. Međutim, Prijedlogom ovog zakona pročitala sam što je to. Znači li to da ova odredba ima povratno djelovanje? Pitanje da li je to protuustavno? Sigurno da stvara jednu pravnu nesigurnost, u Ustavu piše da se to može dogoditi iz posebnih razloga, vi ste naveli koji su to razlozi, pitanje da li su dovoljno posebni posebni da ne remete ustavna načela. Pitamo se da li i uredi isto tako imaju uvjete gdje se sada retroaktivno nadležno se vraća. Ovo je travanj mjesec, da je ova izmjena donesena negdje u 10., 11. mjesecu još bi bilo u redu. Međutim, ovaj period, su se ipak konzumirala odredba, zašto to kažem? Zato što je područje Dubrovačko-neretvanske županije za područje je raspisana odluka o koncesiji, prema tome što je u ovom periodu periodu i između, a znamo da i Ured državne uprave planiraju svoje proračune kada je to vrijeme. Obrazloženje smo čuli da nema inženjera te struke, naravno da je pitanje da li će biti kroz ovaj period, da li ćemo morati još jedno vrijeme prolongirati, koji su to uvjeti? Naravno trebalo je razmišljati prije o prilagodbi obrazovnog sustava i gospodarstva odnosno strukturnim reformama. Isto tako me interesira odgovor na pitanje koje je postavila moja kolegica HOly, a to je za provedbu ovog Zakona je potrebno osigurati ovih skoro 5 milijuna kuna, za preuzimanje svih dužnosti, da nam obrazložite i to. Prema tome, vidjeli smo što donosi hitnost, donosi vrlo hitnu izmjenu, ako se donosi po hitnom postupku. Razmislite da li treba tolike hitnosti, da li se na ovaj način na žalost praksa nastavlja. Naravno da neću podržati ovaj Zakon, hvala lijepo. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Očito da je bila velika potrebna donošenja ovog Zakona s obzirom na događanja koja su bila u području iskopavanja mineralnih sirovina i i posebice na potrebu reguliranja naplate oni koji su bespravno koristili odnosno iskopavali mineralne sirovine. Zato podržavam donošenje ovog zakona, ali koristim priliku upozoriti na neke pojave koje nisu društveno poželjne koje su i društveno štetne i na potrebu upozoriti na donošenje jačih i snažnijih sankcija protiv onih koji se ne pridržavaju zakona, protiv većih kazni, ali i na potrebu upozoriti na davanja koncesija i novog traženja optimalnog modela na dobrobit RH. Ne treba smetnuti s uma da bogatstvo jedne države isključivo i najviše se temelji na bogatstvu prirode i bogatstvu ljudi, na potencijalima prirodnim na potencijalima ljudskim. A o bogatstvu duhovnom i moralnom ljudi ovisi kako će se upotrebljavati prirodna bogatstva, a o načinu upotrebe prirodnih bogatstava ovisi kako će izgledati nacionalno gospodarstvo. Prirodna bogatstva se mogu koristiti na više načina, ali ne zaboravimo da ima i onih koji misle da se trebaju ta prirodna bogatstva upotrijebiti isključivo za pojedince, za privatne svrhe. Ne mislim tako, mislim da prirodna bogatstva treba koristiti i upotrebljavati na način da su ona korist svakog pojedinca a time i za opće dobro. A zato i mislim da ako netko bez odobrenja ili koncesije mineralne sirovine iskopava, da on RH potkopava. A ima takvih. Trebalo bi znati tko su ti. Tko je taj tko bespravno koristi mineralne sirovine RH svih nas? Tko je taj kako kažu u zakonu vrši eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja? I to lijepo piše i tako i tako treba stajati u zakonu, ali treba jasno reći da tko to radi bez odobrenja, da taj krade. On ne djeluje i poslovnu aktivnost ne obavlja bez odobrenja nego on krade. A zašto krade? Zato što je kazna manja od vrijednosti onoga što on iskopava. zato upozoravam na potrebu većih kazni jer im se ne bi isplatilo tako nešto raditi. Tko djeluje protuzakonito i sebi priskrbljuje imovinsku korist taj je kriminalac i takvima ovim zakonom će se stati u kraj i to je dobro i da se spriječi djelovanje takvih. Ali ima nešto recimo mislim da nije bilo potrebe donošenja da se takvima izlazi u susret i daje mogućnost kada se utvrdi šteta obročne otplate. Bilo je o tome riječi i na odboru pa je onda predstavnik kazao ministarstva, pa da je to logično jer kako je moguće da netko odjedanput može platiti 15 milijuna kuna. I to je dobro pitanje. Ali kako je moguće da je netko mogao iskopati tolike vrijednosti 15 milijuna kuna, a da nitko nije reagirao. Ako svi funkcioniraju i obnašaju svoju dužnost odgovorno i profesionalno takve stvari se ne bi mogle dobiti. Kako je moguće da kraj Državnog inspektorata netko iskopa vrijednosti 15 ili 20 milijuna kuna i da to nitko ne spriječi i ne zaustavi? Državno odvjetništvo što je bilo riječi o tome da se suglasilo tim, Državno odvjetništvo se suglasuje da se naplati šteta, ali ne regulira rokove plaćanja i rokove otplata. Zamislimo kada bi netko opljačkao banku, uzeo 10, 15 milijuna kuna, a onda mu davali da to vrati na rate sudskom presudom na 5 ili 6 godina. Prirodno bogatstvo prisvajati samo za sebe, to je gospodarski zločin. Prirodno bogatstvo treba koristiti za opće i javno dobro. Ovaj zakon siguran sam da će pridonijeti na tom putu. Ali isto tako treba imati na umu da ima pojedinaca uvijek i da se naše društvo tako raslojilo u svakom momentu u svakom pogledu kako na ekstremno bogate i na ekstremno siromašene, tako se raslojilo i na moralno i da uvijek ima onih koji će mislit samo na sebe kao pojedinca i samo na svoje interesa i na štetu drugih. Ali isto tako moramo znati da zbroj pojedinačnih interesa ne čini zajedničko dobro. Ja vjerujem da će ovaj zakon pridonijeti i povećanju gospodarske aktivnosti, jer samo povećanjem gospodarske aktivnosti možemo izvući Hrvatsku iz krize. Neće Hrvatsku iz krize izvući investicijski fondovi, samo povećana gospodarska aktivnost. Ali uvijek trebamo na umu imati da jedan manji dio postoji u Hrvatskoj koji je svoj sustav vrijednosti izgradio na način da bi i zapalio Hrvatsku kada bi znao da bi zgrnuo bogatstvo upotrijebivši vatru. Hvala lijepo. Replika gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. i to nije čak ni sporno. Međutim, ono što je sporno, a što vi također osuđujete pa kažete da oni koji kradu, koji bez dozvole rade da su to kradljivci. Ali po ovom zakonu nisu kradljivici to su poduzetnici po mjeri ove vlasti koji mogu bez ikakvih dozvola krasti rudno blago. I ono što kažete da ste za to da se takvi oštro kažnjavaju, ne. S ovim prijedlogom zakona ne samo da se neće kažnjavati nego su pozvani i ubuduće da rade, a svi oni koji su to radili bit će oslobođeni bilo kakvih kazni i prekršajnih i još važnije kaznenih. A takvih je dosta, jer su ipak u zadnje vrijeme pokrenuti mnogi postupci na inicijativu građana, nešto zastupnika i to je ogroman, ogroman iznos, gdje je zapriječena kazna kazna malo prije sam rekla do 8 godina. Sada s ovim prijedlogom zakona to pada u vodu. Dakle, treba ovim zakonom se upravo blagoslivlja ta njihova krađa i oni se rješavaju svake odgovornosti, a oni i svi počinitelji pozivaju da je to poželjno ponašanje da je to za ovu vlast gospodarski oporavak. Odgovor na repliku. Ali ja sam kazao da bih bio sretniji da se naplaćuje odjedanput, a ne obročno. Jer vrijeme je da se konačno u Hrvatskoj oni koji duguju isključivo kroz dugove slave i dolaze do svog uspjeha. Na tom tragu je jedan poznati francuski književnik kazao svom prijatelju, dragi prijatelju samo duguj, duguj, to je jedini put ka uspjehu. E ovaj zakon mislim da će to spriječiti. Petminutna rasprava, Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, odmah da kažem u svezi ovog vašeg odgovora na repliku. Za ono što je prije bilo ujeo vuk magare. u našoj Slavoniji koja bi naizgled i nekima koji je ne poznaju dovoljno čini se da mineralnih sirovina, rudnoga bogatstva nema ili ima ih u malim količinama. Međutim, ako uzmemo u obzir da šljunak, pijesak također pripada u rudno bogatstvo, dakle ono što Sava, Drava i ostale slavonske rijeke nanose spada također u rudno bogatstvo i da se eksploatira i to enormno eksploatira, nadalje da je na lokalitetu u Dilj Gori mlada vodica, u Općini Pocrkavlje jedna lokacija označena, a ima ih više, kao PV u Odjelu za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, a to je posebna vrijednost. Radi se o kamenu bogatom kalcijem ili tzv. kalcit koji je posebna vrijednost i posebna vrijednost prirodna, dakle mineralna sirovina koja može donijeti procvat kraju i selima, općinama koje se nalaze na obroncima Dilj Gore. Nažalost, ono što ste raspravljali maloprije dogodilo se to da je milijun tona te posebne vrijednosti nestalo po nalazima rudarske inspekcije. I zato kažem ono u početku onu rečenicu ujeo vuk magare. Čak se i zna tko je odvozio to, kamioni i kamioni su prošli selima odvoračkim tzv., onaj tko je u Slavoniji zna što su i mjesnim odborima Općine Pocrkavlje, Gornji i Donji Slatinik itd., odvozeći vrijednu sirovinu za nasipanje cesta i ne znam čega sve, iako čak i nije adekvatna sirovina za takve stvari. Lokalni moćnici HDZ-a su dobro upućeni u te stvari. Milijun tona je odvezeno, a da nijedna kuna nije došla u blagajnu Općine Pocrkavlje, a njoj pripada 2,6% od te vrijednosti. Koliko je sjelo u državnu blagajnu gospodine Šuker, vi ste tada bili ministar financija, od toga. Ni kune. I sada donosi se zakon odnosno prijedlog zakona o izmjenama kojim će se to kao regulirati. Zaista kao regulirati jer je to ipak blagoslov da se i dalje ovako može raditi, eksploatirati šljunak i pijesak iz Save, Drave i ostalih mjesta, kamen vapnenac iz Dilj Gore, a da i dalje se kako vi kažete može na rate ili obročna otplata itd. Pa onaj tko je valjda to ukrao da taj …/Ne razumije na tome i zaradio i ima platiti državi i općini, županiji ono što joj pripada. Zato ovaj zakon ne nosi oznaku E, nema E, P.Z. to je naša lokalna stvar, to se mi ovdje igramo blagoslova kako reče gospođa Ingrid Antičević-Marinović, ovakvih lopova i njihovih rabota prljavih. I zato državna odvjetništva imaju te podatke, vjerujte mi da imaju, ali ja nisam čuo nikakvih posljedica od toga. Možda zalazimo i u područje pravosuđe što nije dobro, ali je usko povezano, tzv. kriminalna eksploatacija rudnoga bogatstva i sa ovim zakonskim prijedlogom, a i evo onim prije kojim se čini mi se neće puno toga promijeniti. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državna tajnica Nataša Vujec. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zastupnici, zahvaljujem. Što se tiče završnog osvrta, što se tiče čitave diskusije mogu reći da slušajući apsolutno sve iskaze u konačnici mogu reći, bez obzira koliko oni izgledali suprotnog stava i zastupajući suprotne strane svi mi mislimo isto i nadam se da je ova izmjena i dopuna samo još jedan korak u izmjenama zakonske regulative koja će doprinijeti poboljšanju funkcioniranja i pravne države i Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva, a najposlije i svih zaposlenih u upravama koje su zadužene za rudarstvo. Rudno blago temeljem Zakona o rudarstvu, ovoga kojeg sada mijenjanjem i temeljem svih zakona iz prošlosti je u vlasništvu Republike Hrvatske. Rudno blago ustvari predstavlja mineralne sirovine, a način njihovog iskorištavanja, istraživanja, eksploatacije pa onda i iskorištavanja ovisi o svakoj mineralnoj sirovini i međusobno se razlikuje. ono što sve te mineralne sirovine stavlja pod jedan nazivnik to je da su oni osnova za industrijsku proizvodnju, a samim time i osnova gospodarskog razvoja svake države. Dapače, teško je imenovati industriju, meni trenutno ne pada napamet niti jedna kojoj nije osnova mineralna sirovina odnosno samim time i samo rudarstvo. Znači, osim rudarstva proizvodi mogu biti samo poljoprivredni i šumarski. Prema tome, ovaj zakon praktički djeluje na kompletan gospodarski razvoj Hrvatske. 457 tvrtki rudarskih djeluje koje su više ili manje, Zbog tih njihovih problema i zbog cjelokupne situacije koja nije samo utemeljena kao što je sada govoreno u nezakonitoj eksploataciji sa stajališta vađenja mineralnih sirovina bez potrebnih dozvola, nego i iz razloga povećanih naknada, povećanih rashoda same proizvodnje, a također i sa stajališta gospodarske krize. Znači u tom jednom cjelokupnom paketu predložena je i mogućnost obročne otplate duga kojim očekujemo da će te tvrtke platiti dug kroz određeno vremensko razdoblje i omogućavanje i garancija plaćanja duga je i samoposlovanje tih tvrtki. Ukoliko se dug mora platiti jednokratno ili u nekom kratkom roku to za posljedicu ima odlazak tvrtke u stečaj i gubitak radnih mjesta, koje su po nekim tvrtkama od najmanje 100 pa i više djelatnika, koji zaista u ovom periodu za koji očekujemo gospodarski oporavak ne bi bile prihvatljive. Jedno od drugih najčešće upućenih pitanja je bilo čemu 5 milijuna kuna treba osigurati za provedbu članka članka 137. koji se odnosi na preuzimanje poslova od strane od strane Ureda državne uprave u županijama i grada Zagreba. Znači u tim uredima ukupno ih ima 21, radi 48 djelatnika. U Upravi za rudarstvo u okviru Ministarstva gospodarstva radi 8, svega 8, i oni trebaju preuzeti poslove od 48 djelatnika širom Hrvatske. Kao prvo to je gotovo nemoguće, iako smo dokazali opet da je nemoguće moguće, pa je u ovom proteklom periodu do današnjeg dana praktički tih 8 djelatnika od kojih je 6 inženjera i jedna administrativna tajnica i jedan pravnik obavljalo sve te poslove Ureda državne uprave i do današnjeg dana praktički provelo 22 postupka za dodjelu koncesija. Evo samo o koncesijama. Toliko. Vezano za tih 5 milijuna, možemo reći da su to predviđena nova radna mjesta u samoj upravi, ali također i predviđen skladišni prostor za odlaganje kompletne dokumentacije vezane za istraživanje i proizvodnju mineralnih sirovina u Hrvatskoj, od dana kada je to počelo. u taj skladišni prostor trebali bi staviti i kompletnu dokumentaciju koja je još uvijek trenutno pohranjena u okviru INA-e Industrije nafte, a temelji se na istraživanju i proizvodnji ne samo nafte i plina, za proteklih preko 50 godina, koliko je postojao Naftaplin, kao tvrtka koja se bavi tom proizvodnjom, nego i za sve druge mineralne sirovine koje su nađene u tim istražnim i razradnim bušotinama prilikom njihovog bušenja, jer je Zakon o rudarstvu definirao da se svaka mineralna sirovina koja se nađe mora evidentirati i kao takva arhivirati. Ukratko s obzirom da su ove pripremne aktivnosti vezano za ove izmjene i dopune ovih članaka trajale pa jedan dosta dugi period, u želji i nadi da se postignu najbolje formulacije i s obzirom da su vezano za te pripreme sudjelovale sve državne relevantne institucije, i tako pripomogle definiranju ovih izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu, predlažem da se ovaj zakon donese u hitnom postupku i da se što prije omogući djelovanje po tom zakonu, jer zaista očekujemo bitne pomake i brže rješavanje problema koji su uočeni u praksi.

Ovo je negacija pravne države, jer se dozvoljava bez ikakvih pravnih dozvola i daljnje guljenje rijeke, korita, to je već u zabrinjavajuće količinama se čini, šljunčarenje bez ikakvih dozvola, kopanje kamenoloma, rupa koje se gotovo već sada mogu vidjeti s mjeseca. Istina je da su komplicirane dozvole, a onda vam je put ka pravnoj državi bilo pojednostavljenje tih dozvola, a ne ukidanje tih dozvola da bi se sve ovo moglo bespravno raditi. Zaključujem raspravu.